Hvala vam lijepo.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani i s

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 117 za, 8 suzdržanih i

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani i s

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani i s jednim

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 117 za, 8 suzdržanih i jednim protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 117 za, 8 suzdržanih i jednim protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani i s jednim

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za,

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 117 za, 8 suzdržanih i jednim protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 121 za, 5 suzdržani i s jednim

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova

poštovani zamjeniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege

(MOST)** Sljedeća točka na glasovanju je Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje povremena pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 34. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika predlagatelja, uvaženog kolegu Mihovila Škaricu, državnog tajnika u Ministarstvu uprave da obrazloži navedeni prijedlog. Izvolite. **Škarica, Mihovil** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice. izvjestitelj i rekao ustavna osnova za donošenja ovog zakona sadržana je u članku 88. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske Zakonom se predlaže da uvaženi Hrvatski sabor, uvaženi Dom ovlasti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Kao što je poznato Vlada Republike Hrvatske je bila ovlaštena da svojim uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. Ustavna odredba sadržava određeno ograničenje, tj. da Vlada Republike Hrvatske ne može uređivati pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalnih prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, te ta ovlast sadržava ovlast samo da uređuje pitanja tekuće gospodarske politike. Takva ovlast je bila ograničena i odredbom prema kojoj Vlada Republike Hrvatske može koristiti ovu ovlast samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda. To je dosadašnja regulacija ovoga pitanja i ona se u principu produžava ovim prijedlogom zakona se produžava u narednoj godini. Tekuća ovlast je istekla 1. listopada 2016. jer je od toga dana istekao rok od godine dana kada je Vladi Republike dana takva ovlast. Predlagatelj ocjenjuje da mu i nadalje treba podijeliti zakonsku ovlast za donošenje uredbi na temelju zakonske ovlasti ali ograničeno kao i do sada, tj. samo u razdoblju kada Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, te za razdoblje kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat. mandat. Predlagatelj naglašava kako ovakav zakon zapravo restriktivno koristi ustavnu odredbu kojom je dana mogućnost da se ovlasti, da se Vlada ovlasti bez obzira na vrijeme zasjedanja Hrvatskog sabora. ovaj Zakon dakle koristi tu ustavnu ovlast na restriktivan način dopuštajući Vladi da svojim uredbama regulira navedena pitanja samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda ili kad je raspušten tj. kada mu je istekao mandat. Zahvaljujem. Hvala i vama. Nema replika. Imamo jedan klub zastupnika koji se prijavio to je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani zamjeniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog jednog uobičajenog zakona. Naime, kako je izvjestitelj i rekao ustavna osnova za donošenja ovog zakona sadržana je u članku 88. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske koji kaže da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora osim onih pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava, temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Sukladno stavku drugom i trećem istog članka Ustava uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag i prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije. Prijašnjim Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora kako je rekao i izvjestitelj Vlada je bila ovlaštena da uređuje pojedina pitanja iz gospodarske politike i naravno iz djelokruga Sabora. Osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja je ograničena prema samom članku 88. Ustava. Budući je taj zakon prestao važiti ovim prijedlogom o kojem danas raspravljamo također se na isti način predlaže donošenje zakona sa istim ograničenjima i naravno predlagatelj ocjenjuje da je potrebno da se takav zakon donese kako bi i dalje Vlada u periodu kada Hrvatski sabor ne zasjeda mogla donijeti one zakone za koje po ovim ograničenjima ima nadležnost, ako je to neophodno u tom trenutku. Naravno da ova ovlast opet bi imala ograničeno djelovanje i mogla bi se primjenjivati samo u trenutku kada Hrvatski sabor ne zasjeda s time da postoji i obaveza Vlade da sve takve zakone, sve takve uredbe da ponovno na Hrvatski sabor na potvrđivanje. Budući je prestanak redovitog zasjedanja Sabora tj. 15. prosinac ove godine vrlo blizu klub HDZ-a smatra da je opravdano ovaj zakon donijeti u hitnoj proceduri kako bi se spriječilo nastajanje pravne praznine i Vladi omogućilo da u periodu kad Sabor ne zasjeda donosi uredbe na temelju zakonske ovlasti i na taj način dobivamo i efikasnije sudjelovanje u izvršenju vlasti. Hvala vam lijepo.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 Budući da smo iznimno brzo radili danas, da je bilo relativno malo rasprava mi ćemo sada napraviti stanku do 15 sati s obzirom da smo za 15 sati planirali bili nastavak rada. Tema je godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu. Predlagatelj ima neke druge obaveze i planirao je doći u 15 sati tako da ga ne možemo zvati prije i on ne može doći sada. Bit će to Goran Matešić predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Budući da ga nema do 15 sati proglašavam stanku i nastavljamo onda s tom točkom dnevnog reda s čime ćemo onda vjerojatno i završiti današnji dan. Hvala vam lijepo.

Hvala vam